(SDP)** Nastavljamo sa popodnevnim radom i to sa sljedećom točkom dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o biogorivima za prijevoz, hitni postupak, P.Z. broj 709 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ovog akta ste primili poštom, a u utvrđivanju dnevnog reda smo prihvatili da se prijedlog raspravi u hitnom postupku. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili ili ćete upravo primiti tu na sjednici. Predstavnik predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Nataša Vujec. izmjene i dopune Zakona o biogorivima za prijevoz predlaže se kako bi se omogućilo Vladi RH da na prijedlog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva donosi odluke kojima elemente politike poticanja proizvodnje goriva za prijevoz usklađuje sa prilikama na tom tržištu. Tijekom sjednice Odbora za gospodarstvo predloženo je da ove izmjene i dopune zakona se unesu samo iznimno za 2011. godinu. Tako da sukladno navedenom prijedlogu koji je od naše strane prihvaćen, napravit ćemo sada te izmjene i dopune te ovim putem želim samo reći da će do kraja ove rasprave prijedlog teksta biti gotov. Znači ništa se bitno neće promijeniti osim što će ostati tekst kakav i je u zakonu i dodat će se još rečenica da se iznimno za 2011. godinu donose dopune koje su evo u predloženom tekstu koji vam je dostavljen, te vam zahvaljujem na toj mogućnosti da danas u okviru dana riješimo problematiku izmjene i dopune Zakona o biogorivima. Znači, te izmjene i dopune odnose se na članak 18. stavak 3. kojim se definira odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz i na članak 19. stavak 5. kojim se definira odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz. Sukladno postojećim odredbama zakona proizlazi da u ovoj tekućoj 2011. godini ne bi bilo moguće donijeti te dvije odluke o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz i jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva, nego tek u 2012. godini, budući da je zakon stupio na snagu u 2011. godini. Domaća proizvodnja biogoriva za prijevoz se nalazi u gospodarskim poteškoćama odnosno nije konkurentna proizvodnji naftnih derivata kao uostalom ni u i iz razloga što već imamo proizvođače biogoriva ovim putem im omogućavamo primjenu sustava poticanja proizvodnje za tekuću 2011. godinu. U interesu je gospodarskog oporavka RH a posebno proizvođača bigoriva za prijevoz da se te odluke donesu odmah sukladno tome ove izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz će to i omogućiti. Donošenje tih odluka i poticanje proizvodnje i novčani poticaj su u skladu sa već izrađenim nacionalnim nacionalnim akcijskim planom, sa Energetskom strategijom, a također i na taj način se zadovoljavaju ciljevi energetske politike EU vezano za stavljane biogoriva u promet. Temeljem svih navedenih razloga predlažem da se ove izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz usvoje u hitnom postupku. Hvala. **Mimica, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i počinjemo s raspravom po klubovima. Najprije u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja u ime kluba SDP-a o ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz želim reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona, jer nam je u interesu da pomognemo domaćim proizvođačima biogoriva. No, ne može ne izraziti nezadovoljstvo zbog činjenice da smo ovaj zakon mijenjali prije nekih 2 mjeseca točnije krajem prošle godine, te slijedom toga ne postaviti pitanje, kakva je to Vlada koja razmišlja u tako kratkim etapama, koja nije u stanju predvidjeti sve bitne okolnosti za kvalitetnu provedbu nekog zakona koji predlaže? Odgovor na ovo pitanje je više nego jasan. takva Vlada je kronično nesposobna. Žao nam je što Vlada kada je već shvatila i odlučila da mora promijeniti ovaj zakon kako bi uopće uspostavila sustav za biogoriva nije poslušala neke naše prijedloge i razmišljanja izrečene prilikom rasprave o prošloj izmjeni Zakona o biogorivima za prijevoz. U SDP-u smo prošle godine 2009. upozoravali da Zakon o biogorivima ne potiče proizvodnju biogoriva u HRvatskoj, već potiče uvoz i umješavanje vani proizvedenih goriva u hrvatska motorna goriva, čime se ustvari potiče i subvencionira gospodarstvo drugih država. U tom smislu ću i ovom prilikom ponoviti naše primjedbe na trenutku regulaciju sektora biogoriva u RH. Hrvatska se ratifikacijom Kyotskog protokola kao i preuzimanjem pravne stečevine EU obvezala na poštivanje na određenih standarda i pravila, a što možemo učiniti na iznimno skup način i izrazito nepovoljan za Hrvatsku i već sada nokautirano hrvatskog gospodarstvo ili pak to možemo učiniti na način koji će osim benefita za okoliš Hrvatske i pozitivno utjecati i na oslabljenu hrvatsku ekonomiju. Međunarodne konvencije i EU nam ne govore na koji način to moramo odraditi. Govore nam da to trebamo odraditi, a na mudrosti i pameti svake države i nacionalne vlade jest da se to napravi na način na koji se zna i umije. A čini se da to hrvatska Vlada ne zna učiniti na način koji bi bio koristan za RH. Naime, Vlada zaštitu okoliša i dalje tretira isključivo kao međunarodnim sporazumima preuzeti trošak, a ne kao priliku za bolji i novi razvoj Hrvatske, ne samo društveni i ekološki razvoj već i gospodarski razvoj. Upravo je to ideja koja stoji iza sintagme održivog razvoja. Zbog čega u SDP-u smatramo da Vlada ne koristi biogoriva ali i sve druge obnovljive izvore energije kao priliku za razvoj odnosno glavni motor budućeg hrvatskog gospodarstva i gospodarskog razvoja. Vlada još uvijek nije izradila Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je osnovni preduvjet za implementaciju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i korištenje obnovljivih izvora energije kao sektora za pokretanje novog investicijskog ciklusa u Hrvatskoj, gospodarskog oporavka i instrumenta novog ciklusa zapošljavanja stanovništva. Obnovljivi izvori se mogu implementirati na ovaj ili onaj način, mogu se realizirati ili mobiliziranjem domaće posrnule industrije građevinske, metaloprerađivačke pa čak i brodograđevne, na proizvodnji i razvoju domaće tehnologije i postrojenja za obnovljive izvore energije ili se mogu realizirati kupovinom tuđe tehnologije ili subvencioniranjem tuđeg gospodarstva. Evo ga, nas nekoliko predstavnica Odbora za zaštitu okoliša je prije par dana bilo u Beču i imali smo priliku obići nekoliko postrojenja, između ostalog i njihovu energanu odnosno elektranu na biomasu, zatim njihovu spalionicu otpada komunalnog te jedno reciklažno dvorište, odnosno postrojenje za selektiranje selektiranje odnosno odvajanje PET ambalaže. I tamo smo se imali prilike uvjeriti da uglavnom Austrija koristi domaću tehnologiju i domaće proizvođače za takva postrojenja jer je to njima u interesu. Znači, nije u interesu samo da se uspostave određeni standardi zaštite okoliša već da se i pokrene domaća industrija, domaća tehnologija, da se razvija i slično. Ja se nadam da ćemo mi u Hrvatskoj isto na neki način proiznaći rješenja i načine da pomognemo našoj industriji i našoj tehnologiji da se razvije u tom pravcu. To se ne odnosi naravno samo na solarne elektrane i solarnu tehnologiju, na gospodarenje otpadom, na geotermalna postrojenja, energane ili elektrane na biomasu, na male hidroelektrane već i na proizvodnju biogoriva. Hrvatskoj ne smije biti svejedno hoće li postići cilj od 10% udjela energije iz obnovljivih izvora energije u gorivima u prijevozu do 2020. godine umješavanjem vani proizvedenog biodizela, bioplina i bioetanola ili proizvodnjom biogoriva u Hrvatskoj. U klubu SDP-a smatramo kako se subvencije države za biogoriva nikako ne smiju trošiti za umješavanje i prodaju biogoriva već samo za domaću proizvodnju biogoriva. Jedino u tom slučaju Hrvatska može imati koristi od biogoriva i koristiti biogoriva kao motor boljeg, ekološkog, prihvatljivijeg razvoja Hrvatske. za to nam nije dovoljan samo Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije u RH već hitno, što skorije donošenje kvalitetnog, za hrvatsku privredu poticajnog zakona o obnovljivim izvorima energije. Biogoriva su samo jedan segment ovog iznimno važnog sektora i izmjene ovog zakona koje smo imali prilike donijeti krajem prošle godine i sadašnje izmjene koje ćemo također pretpostavljam usvojiti jednostavno nisu dovoljne za realizaciju tog cilja. U klubu SDP-a smatramo da predlagatelj treba imati također uravnotežen i nediskriminacijski pristup svim domaće proizvedenim obnovljivim gorivima za prijevoz, a ne privilegirati biodizel u odnosu na bioetanol i bioplin što mi se čini da je i dalje slučaj. Pozitivna diskriminacija smjela bi se vidjeti samo u smislu poticanja i subvencioniranja isključivo domaće proizvedenih obnovljivih goriva, bez obzira na to o kojim biogorivima je riječ. Posebno veliki potencijal vidimo u poticanju proizvodnje bioplina i isključivom korištenju bioplina u javnom gradskom i prigradskom prijevozu. Činjenica je da se zbog relativno brzog gospodarskog benefita među obnovljivim izvorima energije posebno izdvajaju i biodizel i bioetanol, ali i bioplin koji može također biti i nusprodukt poljoprivredne proizvodnje. U vrijeme sve skupljih fosilnih goriva, neravnomjerno razvoja Hrvatske i potrebe za reformiranjem poljoprivrednog sektora biogoriva su opcije koje mogu odgovoriti na sva tri pitanja istovremeno smanjiti ovisnost zemlje o uvozu fosilnih goriva i emisiji stakleničkih plinova koja bi Hrvatsku zbog poštivanja Kyoto protokola mogla koštati oko 100 milijuna eura godišnje. Podrška biogoriva kao ekološkoj alternativi uvoznim fosilnim gorivima dovela bi do povećanja broja radnih mjesta, posebno u manje razvijenim područjima Hrvatske. Regionalni razvoj u Hrvatskoj je neravnomjeran, većim dijelom privrede skoncentrirane u glavnom gradu te umjerenim potencijalom za razvoj u obalnom i priobalnom području. Slavonija i Baranja su poljoprivredne regije bez jakih pokretača razvoja, a o tome smo danas imali prilike slušati tijekom rasprave o koridoru 5C odnosno proizvodnja biogoriva u tim regijama donijela potencijal za razvoj. Prebacivanje subvencija kroz biogorivo omogućilo bi bezbolno održavanje istog nivoa podrške poljoprivrednicima, a značajno povećanje potražnje za energetskim usjevima smanjilo bi pritisak na održavanje visokih cijena, poljoprivrednih cijena u Hrvatskoj što bi dovelo do povećanja standarda cjelokupnom stanovništvu, a posebno dijelu s nižim primanjima kojima je hrana značajan udio potrošnje. Pokretanje sektora biogoriva imao bi za rezultat povećanje broja radnih mjesta, posebno u sada siromašnijim poljoprivrednim regijama, povećanje sigurnosti dobave energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i drugih štetnih emisija. Naime, početak razvoja biogoriva od prije 20-tak godina ukazuje kako je cilj razvoja proizvodnje biogoriva bio razvoj ruralnih područja, razvoj i povećanje poljoprivredne proizvodnje na ruralnim područjima, osiguranje ekonomskog prihoda tom stanovništvu i omogućavanje življenja u tim krajevima. Cilj je bio ublažavanje ekonomske migracije stanovništva u velike gradove i stvaranje proletera i socijalnih slučajeva. Tada Europska unija uopće nije razmišljala o energetskoj efikasnosti i korisnosti proizvodnje biogoriva niti o zaštiti okoliša i smanjenju zagađenja. Tada, a ni danas cilj nije intenzivno poljoprivredno aktivna područja u proizvodnji hrane pretvoriti u područja za isključivu proizvodnju sirovina za biogoriva. Biodizel kao energent i gorivo dobiva svoj status na tržištu tek 2003. godine kada se zakonodavno uređuje to područje i kada se definiraju kvalitete za taj proizvod čime je otvoren put za njegovu široku proizvodnju i primjenu. Planirana i sustavno vođena strategija proizvodnje biogoriva primarno za svoj cilj treba imati ostvarivanje gospodarskog razvoja, smanjenja energetske ovisnosti, stvaranje novih gospodarskih vrijednosti i ekonomsku korist za cjelokupno društvo, a potom i ispunjavanje međunarodnih obveza koje pred Republiku Hrvatsku stavlja članstvo u Europskoj uniji. Strategijom je bitno poticati razvoj hrvatskog ciklus od polja do automobila te da je potrebno adekvatno subvencionirati s ciljem poticanja razvoja svih segmenata proizvodnje koje se naslanjaju na lanac biogoriva. Strategija razvoja i uvođenja u život gospodarske grane proizvodnje biogoriva treba promatrati kao lanac od tri karike, od sirovinske proizvodnje, kemijsko-tehnološke proizvodnje biogoriva, primjene i tržišnog života biogoriva. Svaka karika od te tri ima svoje specifičnosti, zakonitosti i stručne zahtjeve te ih tako treba i rješavati. Da bi se ostvarila gospodarska korist cijeli program treba voditi kao cjelinu, odnosno istovremeno promatrajući međusobnu povezanosti i ovisnost te tri karike. Potrebno je postaviti strategiju razvoja i jasno definirana pravila ponašanja, definirati što je od interesa za Republiku Hrvatsku i na koji način se biogoriva funkcionirati na tržištu Republike Hrvatske. Prva karika podrazumijeva poticanje razvoja poljoprivrede u ruralnim krajevima Republike Hrvatske, o čemu sam već govorila, aktiviranje poljoprivrednih zemljišta koja su se u zadnjem desetljeću prestala obrađivati, stvaranje poljoprivredne proizvodnje na tržišnim osnovama prema modelu Poljoprivredni proizvođač koji dobiva poticaj proizvodi točno određene kulture na točno određenoj parceli, a kulturu i parcelu ne bira sam već bi to radio u dogovoru s Agencijom za obnovljive izvore energije i biogoriva koja bi pratila planiranje i razvoj proizvodnje biogoriva. Dobiveni poljoprivredni proizvod prodavao bi se na tržištu za biogoriva ili bi se koristio za svoje potrebe. Druga karika je najvažnija održava lanac u funkciji odnosno osigurava ekonomski rast i razvoj. Strategijom razvoja određuje se geografski položaj budućih proizvodnih postrojenja, njihova veličina vezana za sirovinsku osnovu i tržištu proizvoda. Naglasak treba staviti na domaći tehnološki razvoj postupaka biogriva i razvoja odgovarajuće opreme i uređaja na kemijsko tehnološkim i tehničkim fakultetima te domaćim proizvođačima oprema za postrojenja. Tehnološki postupci proizvodnje i dobivena kvaliteta proizvoda mora se zasnivati na ekonomskim principima poslovanja i osigurati konkurentnost proizvoda na tržištu. Strategijom razvoja potrebno je predvidjeti poticaj domaćim proizvođačima biogoriva koji kvalitetom odgovara zakonskim propisima i normama po proizvedenoj litri ili kilogramu biogoriva koja se proizvede iz domaće sirovine i potroši na domaćem tržištu. Treća karika podrazumijeva određivanje pravila tržišta za biogoriva i pravila potrošnje. Primarno treba potaknuti potrošnju biogoriva proizvedenog u Republici Hrvatskoj iz domaćih sirovina a da bi se to postiglo treba definirati sustav praćenja kvantitete i kvalitete biogoriva na tržištu kao i tokova biogoriva na tržištu kroz Agenciju koju sam već spomenula. Na žalost kako stvari sada stoje, to su nam rekli i predstavnica predlagatelja mi danas još nemamo takve informacije i ulazne podatke. Također treba još definirati institucije i modele praćenja mehanizme korektivnog djelovanja u slučaju odstupanja na tržištu te urediti porezni sustav na tržištu biogoriva, PDV, trošarine posebne poreze, pristojbe i Gospodarski prostor biogoriva u Hrvatskoj trenutno nadzire i uređuje veći broj državnih institucija rezultat čega je nekompaktna i neskladna postojeća regulativa. Takav pristup pokazao se neefikasan i nedovoljan dobar za ostvarivanje proizvodnje biogoriva i razvoj nove gospodarske grane. Jedan od razloga je nedovoljna stručnost i nepoznavanje tehničke problematike vezana za biogoriva u tijelima državne uprave a što je maloprije na Odboru za zaštitu okoliša na određeni način priznala i predstavnica Ministarstva gospodarstva. Stoga bi bilo potrebno osnovati stručno tijelo, Agenciju za biogoriva koja će svojim znanjem i radom pomagati ministarstvima u kvalitetnijem obavljanju poslova a istovremeno proizvođačima biogoriva omogućiti lakšu jednostavniju provedbu planiranih projekata, s njihovim uklapanjem u Strategiju razvoja Republike Hrvatske. Smatramo da bi takav način i takva strategija bila pokazatelj da je proizvodnja biogoriva i obnovljivih izvora energije općenito za Republiku Hrvatsku jedna grana od iznimnog strateškog interesa.

tako negdje govore. Ali mislim da oporba ima o sebi vrlo visoki kvalitet, pa onda vjerojatno i Vlada je kvalitetna. Hvala. **Mimica, Neven

vjerujte kolegice, kada bi bilo tako ja bih bila jako sretna i većina agronoma bi bila sretna jer bi značilo da danas barem 30 ili 50 tisuća hektara imamo pod uljanom repicom. Na žalost i ono malo bio diesela što se u Hrvatskoj proizvodi, proizvede se od uvoznih ulja, što znači ponovno je oduzeto od naše poljoprivrede i tržišta koje bi se moglo naći upravo u pravcu usmjeravanja prema biodieselu i kamo sreće da se bio diesel počeo favorizirati 2001. kada je napravljena prva visibility studija i kada se pokazalo da resursa imamo, imamo, znanja imamo, ali nije bilo volje da se projekti koji su bili tada zacrtani pokrenu. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći na redu je Klub zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Marina Matulović-Dropulić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima na prijevoz 2010. godine kojim je postojeći Zakon o biogorivima za prijevoz uskladio sa zahtjevima direktive 2009/28. o poticaju uporabe energije iz obnovljivih izvora u dijelu koji se odnosi na korištenje biogoriva. Direktiva 2009/28. je dio klimatsko-energetskog paketa Europske unije za razdoblje do 2020. godine koji uključuje smanjenje emisija stakleničkih plinova za 20%, povećanje energetske učinkovitosti za 20%, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije za 20% te obvezujući cilj za svaku zemlju od minimalno 10% udjela energije iz obnovljivih izvora u gorivima u prijevozu. Usvajanjem strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske u listopadu 2009. Hrvatski sabor je definirao strateški cilj od 10% udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u prijevozu do 2020. godine. Zakonom se uređuje proizvodnja, trgovina i skladištenje biogoriva i drugih obnovljivih goriva, pitanje namjenskih naknada za poticanje proizvodnje biogoriva i to tko su obveznici, kakva je visina naknade, kakav je način plaćanja, zatim se tim zakonom uređivao i sustav poticanja proizvodnje biogoriva bez obzira da li se radilo o način u poticanja, visini poticanja ili te ovlasti i odgovornosti za utvrđivanje i provođenje politike poticanja proizvodnji i korištenja biogoriva u prijevozu. Svrha je Zakona bila ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u oblasti prijevoza, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo ili motorni benzin. Vezano za smanjenje emisija razmatra se ušteda emisija CO2 u cjelokupnom ciklusu proizvodnje biogoriva jer proizvođač da bi dobio poticaje mora dokazati održivost proizvodnje sirovina za biogoriva. Republika Hrvatska si postavlja za cilj pokrivanje potrošnje biogoriva od 10% do 2020. godine vlastitom proizvodnjom biogoriva što se namjerava postići povećanjem prinosa i povećanjem obradivih površina zasijanim poljoprivrednim kulturama koje su sirovina za proizvodnju biogoriva, a bez uvoza sirovina, tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje. Posebno treba napomenuti da kod toga je Republika Hrvatska odlučna u tome da sirovine za biogoriva ne mogu konkurirati hrani. Osim biogoriva iz zrna i biogoriva druge generacije biogorivo i to biodizel će se proizvoditi iz otpadnog jestivog ulja. Radi proizvodnje biodizela i ušteda u zaštiti okoliša takvim zbrinjavanjem Republika Hrvatska je već uvela a i dalje će poticati skupljanje i preradu otpadnog i jestivog ulja. Ukupni proizvodni kapaciteti biogoriva u Hrvatskoj su u 2009. godini iznosili 61000 tone biodizela. Tijekom 2009. godine u Republici Hrvatskoj proizvedeno je 6333 tona biodizela od čega je manji dio plasiran na domaće tržište. Oko 10% biodizela proizvedeno je iz sakupljenog otpadnog i jestivog ulja. Uvozom motornih goriva s biokomponentom u pet postotnom volumenu udjela u Republiku Hrvatsku je uvezeno 2520 tona biodizela i 3633 tona bioetanola. Udio biogoriva u motornim gorivima u 2009. godini iznosio je svega 0,3%. U skladu sa Zakonom o biogorivima za prijevoz izrađen je Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011./2020. koji sadrži nacionalni cilj stavljanje biogoriva na tržište od 2011. do 2020. ali koji se mora početi odmah primjenjivati. Prema nacionalnom cilju predviđeno je potrošnji dizelskog goriva i benzina, te s obzirom na postojeće kapacitete za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj, predviđene su i vrste i količine biogoriva koje će biti stavljene na tržište Republike Hrvatske do 2020. godine i to: biodizel koji je u ovoj godini bio 18 i pol tisuća tona do količine od 180000 tona, bioetanol od 3000 tona u ovoj godini do količine od 34500 do 2020. Nadalje, za pretpostaviti je da će do 2016. biti ispunjeni svi tehnički preduvjeti za stavljanje stlačenog bioplina kao treće vrste na tržište Republike Hrvatske. Jest da su ovo brojke koje su vrlo dobre. Ali isto tako moramo napraviti sve da se to do 2020. godine i ostvari. Najveći doprinos emisiji stakleničkih plinova u 2007. godini ima sektor energetike sa 73,5%. Slijede industrijski procesi 12,6%. Poljoprivreda 10,5. Gospodarenje otpadom 2,7% i uporaba otapala i ostalih proizvoda od 0,7%. Ova struktura je uz neznatne promjene zadržana tijekom cijelog razdoblja od devedesete do 2007. Promet doprinosi ukupnim emisijama energetike u iznosu od 18 do 27%. Najveći doprinos emisiji ima cestovni promet od 86 do 94%, a rastući trend emisija koji se očekuje i u buduće posljedica je povećanja mobilnosti i broja cestovnih motornih vozila. Ukupna potrošnja goriva u cestovnom prijevozu u razdoblju od devedesete do dvije tisuće sedme godine povećava se za 70,1%. Trend porasta također je zabilježen i u razdoblju od 2000. do 2007. i to za 43,6%. Potrošnja dizelskog goriva u čitavom razdoblju od 1990. do 2007. godine se povećavala, pa je tako potrošnja 2007. godine bila za oko tri puta veća nego 1990. godine. U 2007. godini udio potrošnje benzina u ukupnoj potrošnji goriva iznosio je 37%, dizela 60% dok je onaj ukapljenog plina iznosio 2,7%. Budući da vlastita opskrbljenost sirovom naftom kontinuirano pada kao i segment uvoza sirove nafte, aktivnosti prerade sirove nafte u domaćim rafinerijskim kapacitetima kontinuirano se supstituira uvozom gotovih derivata nafte. Vezano za navedeno korištenjem biogoriva postiže se znatno manji utjecaj na okoliš posebice u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova kao i povećanje sigurnosti opskrbe energentima odnosno smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima što je jedan od temeljnih ciljeva energetske politike. Zbog svega toga navedenog naravno da Vlada nije napravila ono o čemu se govori, a to je da je naša Vlada zaštitu okoliša tretirala samo kao trošak, a ne poticaj za oživljavanje gospodarstva što smo malo prije čuli. Jer zaposleno je samo u zaštiti okoliša preko 5000 ljudi, napravljene su nove tvornice kao za obradu guma u Varaždinu, električnog i elektroničkog otpada u Bistri ili u Virovitici, te ambalažnog otpada u Gračacu i Osijeku. I zbog svega ovoga još jedanput kažem što sam rekla. Vlada je predložila izmjene i dopune Zakona o biogorivima za prijevoz koji će omogućiti pravovremeno reagiranje na poremećaje na tržištu naftnih derivata i biogoriva, te će donositi odluke o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz i jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz. Kako se proizvodnja biogoriva za prijevoz u Republici Hrvatskoj nalazi u gospodarskim teškoćama, a mi ju moramo poticati jer jednostavno je to u interesu Republike Hrvatske, a u interesu je i gospodarskog oporavka da se utvrde naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz kako bi se već u 2011. godini postigli određeni rezultati. Ono što je najvažnije to je da se te naknade, odnosno poticaji isključivo daju domaćim proizvođačima jer bi najgore bilo da počnemo to uvoziti. Rekla sam već da je Vlada donijela i akcijski plan. Prema tome, taj plan treba početi hitno poštivati. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona.

o biogorivima za prijevoz. Mi u klubu HSS-a smatramo da su ove izmjene na tragu potpore domaćim proizvođačima, naravno u cilju ustrojavanja i samog sustava i u skladu sa onim za što se i Vlada Republike Hrvatske i vjerujem svi dobronamjerni zalažu u interesu je gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. pomoći proizvođačima kroz poticaje za proizvodnju biogoriva, što će propisivati Vlada prema prijedlogu Ministarstva gospodarstva. Prema nekim informacijama koje smo dobili iz Ministarstva gospodarstva, one su temeljene na trenutnom stanju na burzama, jedinični iznos za poticaj biodizela bit će, odnosno biogoriva, bit će 4 kune po litri, i ona će se dodjeljivati proizvođačima, a iz cijene goriva bi sukladno tome bilo potrebno izdvajati 4 litre po lipi goriva, što ustvari bi išlo preko HROTE-a, a potom bi se preko HROTE-a isplaćivalo samim proizvođačima. Mislimo da je to vrlo izdašan poticaj, i mi u klubu Hrvatske seljačke stranke pozdravljamo ovakav prijedlog izmjena i dopuna Zakona o biogorivima. Naime danas u Hrvatskoj postoje tri biodizelska postrojenja, procjena da se negdje proizvodi 18 i pol biogoriva. Naravno da sam početak proizvodnje biogoriva u zemljama Europske unije bilježi se puno prije, već tamo 80-ih godina prošlog stoljeća, a u posljednje vrijeme sve više se u javnosti raspravlja povezanost proizvodnje prve generacije biogoriva, koji su bazirani na pšenici, kukuruzu, uljanoj repici, i to se dovodi u vezu sa porastom cijene hrane na tržištu, pa se stoga sve više javlja opredjeljenje za proizvodnju druge generacije biogoriva, znači onih biogoriva koje imaju sirovinu, a koja nije iz hrane. Mi ovdje u klubu HSS-a želimo ukazati na poseban potencijal poljoprivredne i šumske biomase, te otpada iz poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, za koje smatramo da su nedovoljno iskorišteni za proizvodnju biogoriva, ali i proizvodnje energije i topline. Naime kod korištenja biomase važno je imati na umu da se od ukupne količine tek 30% može koristiti u proizvodnji biogoriva, dok se preostalih 70% mora vraćati u tlo, kako se ne bi degradirala kvaliteta poljoprivrednih površina. Do 2030. godine procjenjuje se da bi se količina potreba za biomasom mogla povećati 2 do 2 i pol puta, a za to je nužno potrebno osmisliti strategiju korištenja biomase, kako bi se točno znalo koliko se biomase može preraditi u biogoriva, koliko se može dati na korištenje drugim industrijama, a koliko vraćati u ciklus upravo iz razloga sprječavanja degradacije poljoprivrednih površina. Poljoprivredna biomasa sama po sebi izravno naravno da ima i određenih nedostataka, riječ je o voluminoznosti i niskoj energetskoj vrijednosti po jedinici površine, ali tehnikama zgušnjavanja, odnosno peletiranja može se prirediti za efikasnu uporabu, tako da oko 2 kilograma peleta ima ogromnu vrijednost litre loživog ulja. Takva peltirana biomasa pogodna je za uporabu u kućanskim sustavima i industrijskim pogonima. Ostaci komina iz proizvodnje maslinovog ulja imaju energetskog vrijednost mrkog ugljena, a hortikulturna biomasa koja ostaje nakon rezidbe voćaka i koja se često nekontrolirano spaljuje ima potencijal od od oko 6 peta đula energije na području Republike Hrvatske. Važan potencijal biomase prepoznaje se u domaćoj proizvodnji kroz koje je moguće osigurati oko 15 puta više radnih mjesta u odnosu na uporabu fosilnih goriva, dok profit ostaje unutar Republike Hrvatske, i to je razlog zašto se klub HSS-a zalaže za potporu proizvodnji i dobivanju energije i goriva iz biomase. Nadalje donošenjem direktive Europske unije broj 91/676 EEZ, o zaštiti voda, od onečišćenja koja uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla, te prenošenjem navedene direktive u hrvatsko zakonodavstvo, otvara se nova mogućnost mogućnost aplikacije stabilizirane gnojenke na poljoprivredne površine, koja se može proizvesti ili kompostiranjem ili anaerobnim fermentiranjem, pri čemu kao nusprodukt nastaje metan. S obzirom na njegov staklenički potencijal istraživanja su pokazala da količina metana iz poljoprivredne proizvodnje pridonosi se oko 10% ukupnih stakleničkih plinova imitiranih u u atmosferi u Europi. Zbog svega navedenog bioplinska postrojenja predstavljaju rješenje za navedeni problem, jer se miješanjem gnojenke za poljoprivrednim otpadom u kontroliranim uvjetima dobiva bioplin koji se može koristiti kao energent, te fermentirani ostatak koji se može aplicirati na poljoprivredne površine sukladno spomenutoj direktivi. Potencijal bioplina poznat je još iz 18. stoljeća, prva bioplinska postrojenja iz 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća u Europi još i dan danas rade. U Njemačkoj je vidljiv trend porasta broja bioplinskih postrojenja kojih ima preko unija potiče i velika i mala industrijska bioplinska postrojenja, prilagođena obiteljskim gospodarstvima. Potencijal hrvatskog stočarstva i prehrambene industrije ogroman je resurs u proizvodnji bioplina, procijenjen na oko 9 peta đula električne i toplinske energije. Stavljajući u funkciju taj resurs, osim izravnih smanjenja troškova, moguće je ostvariti povećanje broja zaposlenih u tom sektoru, smanjiti neovisnost o uvozu energije, a i poljoprivredi bi se skinula stigma grane koja koja onečišćuje okoliš. U Hrvatskoj je trenutno, prema našim informacijama, 17 bioplinskih postrojenja i njihov se broj povećava, a postoje dobri uvjeti za otplatu ulaganja u bioplinska postrojenja. Iako kućanstva i pravne osobe plaćaju poticaj za obnovljive izvore energije, a HBOR ima predviđena sredstva u iznosu oko 5 milijuna kuna za subvencioniranje bioplinskih postrojenja, pravu prepreku predstavlja ishođenje čak 33 dozvole koje se često izdaju sukcesivnim redom. Mi u klubu HSS-a smatramo da investitorima u bioplinska postrojenja, u postrojenja za proizvodnju biogoriva i postrojenja na biomasu mora biti olakšan put ishođenja dozvola. Ishođenjem mnogobrojnih dozvola za pokretanje postrojenja usko je grlo, a naša administracija počesto je neumoljiva. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora još uvijek je nekonkurentna, a poticanje razvoja tog sektora ostvaruje se primjenom kombiniranih poticajnih mjera. Stava smo u klubu HSS-a da treba poticati razvoj domaće industrije za proizvodnju komponenti ili postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, a Ministarstvo gospodarstva je prije 6 godina pokrenulo specijalne potpore s ciljem razvoja tog sektora, no na žalost nije ostvaren veći napredak, pa često i zbog kompliciranih procedura, ali ponekad i loših korporativnih odluka pojedinih uprava tvrtki, koje nisu htjele pronaći partnera za zajedničku proizvodnju, a nisu uspjele same završiti svoje projekte. U ovom trenutku vidimo šansu za razvoj malih i srednjih poduzetnika, pogotovo u uporabi biogoriva i biomase u kombiniranim sustavima proizvodnje energije. Mi u klubu HSS-a smatramo da je došlo vrijeme za sveobuhvatan Zakon o obnovljivim izvorima energije, kako više ne bi imali prazan hod, a kako bi ispunili sve obveze koje smo preuzeli Kyoto protokola. Emisija stakleničkih plinova u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije je 0%, i mi taj svoj potencijal moramo iskoristiti, jer ćemo inače morati plaćati više od 2% BDP-a godišnje, da bi izvršili preuzete obveze što će blokirati bilo kakav daljnji gospodarski Stoga je ovo krajnji trenutak da se svi donositelji odluka trgnu, da ozbiljno shvate koje obaveze Hrvatska ima koje je preuzela, ali isto tako da na jedan snažniji način počnemo vrednovati svoje prirodne resurse i energiju sunca i energiju vjetra i energiju vode, ali i veliki potencijal šumske i poljoprivredne biomase i da podržimo proizvodnju energije i topline iz tih obnovljivih izvora kroz konkretne financijske potpore od lokalne do državne razine. Ali isto tako, da se pronađe model da se podrže i domaći proizvođači tehnologije koja koja bi onda naravno našla svoje mjesto na hrvatskom tržištu, a ne da se te komponente uvoze izvana jer onda izgleda da potičemo ustvari industriju i tehnologiju nekih drugih zemalja. Kao što sam rekla evo Klub zastupnika HSS-a podržat će Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz. Smatramo da su te izmjene dobrodošle, one predstavljaju potporu domaćem gospodarstvu, domaćim proizvođačima i pomažu da se sustav bolje posloži. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-HSU-a. U ime kluba poštovana zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici predlagatelja zakona, kolegice i kolege. Biogoriva kao obnovljivi izvor energije su od posebnog interesa za RH jer mogu zamijeniti fosilna goriva za prijevoz koja u ukupnoj potrošnji energije sudjeluju s više od 30% uz stalnu tendenciju rasta te predstavljaju značajan izvor emisija stakleničkih plinova. Uz to proizvodnja i uporaba biogoriva ispunjava i druge ciljeve i ima razloga za njihovu promociju, a to je doprinos sigurnosti opskrbe i povećanje ekonomske aktivnosti, odnosno mogu doprinijeti regionalnom razvoju. Biodizel i njegove mješavine predstavljaju izvrsnu zamjenu za mineralni dizel, ali nažalost nikada ga neće zamijeniti samo zato što na svijetu ne postoji dovoljno zemlje da bi se na njoj uzgojile žitarice kojima bi se pokrile ukupne svjetske potrebe za gorivom. Međutim, biodizel još uvijek nije konkurentan mineralnom dizelu bez subvencija ili poreznih oslobađanja osim u slučajevima ekstremno visoke cijene nafte ili pak ekstremno niske cijene biljnih ulja.

To se naravno nije dogodilo iz niza razloga. Hrvatska trenutačno ima nekoliko pogona za proizvodnju biodizela koji su u funkciji. Međutim, proizvedene količine uljane repice i biodizela su zanemarive, a kao buduća članica EU trebali smo do 2010. trošiti 157 tisuća tona biodizela u ukupnoj potrošnji goriva. Naime, trenutačno se ukupna proizvodnja biodizela kreće samo negdje evo ima 2 podatka, kolegice su spominjale 18 tisuća tona, ja sam našla na internetu 28 tisuća tona. Bez obzira o kojoj je tonaži riječ to je više nego premalo. I što je još važnije, od toga se samo neznatne količine troše u Hrvatskoj. Projekt biodizela podsjetimo nakon što je 2000. godine godine usvojila Vlada Republike Hrvatske i imenovala Povjerenstvo za uvođenje biodizelskog goriva u RH 2001. godine nekoliko je godina stajao po nečijim ladicama da bi se 2005. godine donijela Uredba o proizvodnji biogoriva, a potom i Zakon o proizvodnji biogoriva. Za sve to vrijeme gotovo je cijela Europa uspjela razviti i proizvodnju i tržište uljanom repicom čije žetve budu unaprijed prodane dok Hrvatska koja prema nekim procjenama ima oko 250 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta koje nitko ne obrađuje uljanu repicu proizvodi na samo nekih 15-ak tisuća hektara. A za potrebe proizvodnje jestivog ulja uljanu repicu u najvećim količinama uvozi. Nacionalni projekt za proizvodnju biodizela zasada u praksi nije uspio iz niza razloga. Jer se njemu pristupilo možda megalomanski, a ne kako se predlagalo da se to radi sustavno, s manjim pogonima koji bi trebali ponajprije pokriti potrebe za biodizelom na regionalnoj razini, a tek potom ići na velike količine. Naravno da se prije toga trebalo osigurati dovoljno sirovine. Naime, vrlo se malo, odnosno gotovo ništa nije učinilo u vezi s povećanjem proizvodnje poljoprivrednih kultura. Hrvatska je naime nekad proizvodila uljanice na više od 100 tisuća hektara, a danas se proizvodnja kreće na oko 15 Dokle god Hrvatska od ukupnih obradivih površina ne obrađuje čak negdje preko 49% površina i ima niske prinose poljoprivrednih kultura mi sa takvim i sličnim projektima imamo i imat ćemo problema. Osiguranje sirovine osnovni je preduvjet za proizvodnju biogoriva. Stručnjaci kažu, a i mi se slažemo, da Hrvatska spada u red rijetkih zemalja koja ima dovoljno površina i za proizvodnju hrane i za proizvodnju biogoriva. Klub HNS-HSU-a podržava predložene izmjene i promjene zakona, ali se zalažemo da poticana proizvodnja biogoriva završi na hrvatskom tržištu uz kvalitetno praćenje i nadziranje procesa od poljoprivrednog uzgoja do proizvodnje i plasmana biogoriva na tržište Republike Hrvatske. Sljedeći je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodo iz ministarstva. Ja ću samo pokazati, prije no što počnem govoriti o ovoj temi, vijesti koje su bile na našim elektronskim i pisanim medijima u kojima je možda malo bombastično napisano, ali ima temelja i osnova, kažu da inovator Ivan Jakobović iz Slavonskog Broda vozi automobil na vodu. Jasno da nije isključivo na vodu nego je to mješavina klasičnog benzina i vode, u automobilu u kojem elektrolizom se dobiva vodik koji služi služi za pokretanje motora tako da je ušteda benzina znatna, ugljični dioksid koji se proizvodi radom motora je znatno manje, dakle postoji i ekološki i energetski učinak rada takvih motora. to nije ni biogorivo, ni biomasa, to je obična voda kojom kako kažu Hrvatska tako obiluje.

ili da bi netko pokušao u svezi toga bilo što učiniti. Naime, nije Ivan Jakobović i nije to prvi automobil, u Americi i Kanadi već par godina postoje takvi automobili prema tome, ako oni imaju takvu tehnologiju onda bi našu domaću trebalo potaknuti i razviti. Kaže se da poticaj, svrha prijedloga ovoga Zakona o izmjenama Zakona, pošto je onaj onaj Zakon prije koji smo usvajali u ovom Domu stupio na snagu 24. prosinca 2010. godine, to nije niti puna dva mjeseca. Zakon ili izmjenu Zakona o biogorivu, u kojem se isključivo govori o tome o visini naknada za poticanje proizvodnje biogoriva. Danas u Hrvatskoj koliko je meni poznato postoje tri tvornice bio dizela isključivo, nisam čuo da postoji ijedna tvornica bio etanola, niti bio plina nego isključivo biodizela. I onda smo ovdje u svezi proizvodnje bio dizela u te tri tvornice, kod Vukovara poznatog silosa Đergaj poznatog silosa Đergaj zatim u Ozlju i čini mi se u Čepinu postoji, onda smo ušli u raspravu oko toga je ekološki prihvatljiva proizvodnja bio dizela i koliko je prihvatljiva i energetska ušteda i koliko je prihvatljiv ekološki bio dizel. Naime, radi se o tome ako se radi uzgoj kultura, to je prije svega uljana repica za proizvodnja bio dizela, onda su za taj uzgoj potrebne enormne količine umjetnih gnojiva, točno je da u Hrvatskoj postoji oko 250 tisuća hektara neobrađenih površina. S obzirom na to da Hrvatska većinom uvozi hranu, očito Hrvatskoj nisu potrebne velike poljoprivredne površine za proizvodnju hrane, s obzirom da je to sve namireno iz uvoza kao što je bila namjera ili strategija naše poljoprivredne proizvodnje poticati stočarstvo, a onda smanjiti poticaje za svinjogojstvo, pa onda poticati čak uvoz prasadi i time uništiti domaću svinjogojsku proizvodnju. Bojim se da će ovakve mjere kojim se potiče kojim se potiče proizvodnja uljane repice u Republici Hrvatskoj za proizvodnju dizela, kako bi se ispunile sve Europske uvjeti, preduvjeti, direktive itd., završiti također neslavno, ako ne bismo plaćali penale, da kažem "penale", mi ćemo onda uvoziti bio dizel kako bismo namirili onih 10% kojih je potrebno da bismo ispunjavali sve uvjete koji su određeni i uređeni

dakle, onečišćivača ili 30% ispušnih plinova koji zagađuju atmosferu a po onom Protokolu Kyoto kojega svi jako rado spominjemo, se se emitira u prijevozu. Prije svega u cestovnom prijevozu, 30% zagađivača dakle, je onih koji sudjeluju u prijevozu. MI nismo Brazil da proizvodimo bio etanol, iz šećerne trske koji proizvodi alkohol koji onda u benzinskim motorima smanjuje smanjuje emisiju ugljičnog-dioksida ili svih ostalih štetnih plinova u atmosferu. Dakle, na to u svojim domaćoj proizvodnji teško možemo računati. Proizvodnja bio plina također je proizvodnja koja se može za sada primijeniti u ili proizvoditi u malim količinama raspodijeljeno regionalno i netko je ovdje spominjao drugu generaciju drugu generaciju bio goriva a naša tehnologija i ono što smo do sada uveli u Republici Hrvatskoj još uvijek ne odgovara toj drugoj generaciji tako da zapravo ne preostaje ništa nego da sada u ovom trenutku razmišljati o tom bio dizelu za koji Hrvatska ima uvjete za proizvodnju i to u količini u kojoj je potrebno. I volio bih kada netko ovdje govori da je to isključivo poticaj od 4 kune po litri kako to reče gospođa Petir da to ode domaćim proizvođačima. Koliko će to dovesti do onečišćenja tla, jednom intenzivnom proizvodnjom uljane repice ako se to ostvari na velikim površinama mineralnim gorivima koja će biti upotrebljeno u proizvodnju uljane repice, koliko pesticidima i svim ostalim što je potrebno u proizvodnji uljane repice, ja mislim da ni Europa nema zapravo odgovora i da ona luta sudeći po ovim navedenim direktivama koji se nalaze baš u ovom zakonskom prijedlogu. Vidite 2001. godine je bila jedna preporuka a nakon par godina je došla druga preporuka, niti oni nisu sigurni što i kako. Zbog toga ako je već evo pet do 12, da tako se najavljuje, daj Bože da je tako, ali po svemu sudeći nije, za ulazak u Europsku uniju, dakle, iako postoji i ova najnovija direktiva iako je potreba da 10% goriva bude biogorivo onda možemo i klub HDSSB-a će podržati ovakav zakon, ali vrlo oprezno u buduće s onim što će se događati upravo na polju razvoja i na polju primjene bioenergenata posebice biogoriva, a još poglavitije biodizel. Za bioplin i bioetanol ne bih bio toliko skeptičan kao proizvode koje bi mogli svojom i proizvodnjom i primjenom onečistiti okoliš ali biodizel. Ja bih pitao nekoga da li je ikada išao ili bio iza automobila koji radi na biodizel? Jeste. I kako to izgleda mislim za ovaj ... organ? Ne baš sjajno. Evo vidite. Tako da klub HDSSB-a će poduprti ove izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz i jasno pratiti hoće li on polučiti rezultate za domaće proizvođače biodizela, dakle kako bi upravo ono kako ste rekli se pokrenuo jedan gospodarski i ekonomski učinak, efekt u svezi same proizvodnje i prerade biodizela kako bi možda svaka regija u RH u nekim manjim pogonima mogao proizvoditi biodizel kako bi on bio dostupan, ne bi se prevozio recimo iz Vukovara u Dubrovnik da bi tamo bilo biodizela, negoli da se to može proizvesti gotovo u svim krajevima HRvatske. Ne mislim pri tome svaki grad i općinu ali da imamo u RH 5, 6 tvornica biodizela. Eto hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Posljednji prijavljeni klub je Klub nacionalnih manjina i poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U prosincu smo usklađivali Zakon o biogorivima u prijevozu sa europskim zakonodavstvom u svakom slučaju bili smo sretni što je granica od 5,75% biogoriva u transportu pomaknuta na 2020. kada će se morati zadovoljiti 10%. Zasigurno da je poražavajući podatak koji je ovdje rekla kolegica Dropulić da mi ove godine kada smo trebali imati 5,75% biogoriva u transportu smo zadovoljili čak 0,3f%, ali već tada kada smo razgovarali u 12. mjesecu upozorili smo u klubu nacionalnih manjina da nije dovoljno samo usklađivati zakon, već da treba napraviti zaista dobru strategiju i prije svega razraditi poticajne mjere jer bez toga neće biti pomaka i to se pokazalo da evo već tri mjeseca nakon zadnje zadnje izmjene, mi ponovno mijenjamo zakon. Ovaj puta zaista razgovaramo o poticajima proizvodnje biogoriva, jer bez poticaja nigdje u Europi odnosno u svijetu u svijetu nisu konkurentna i zasigurno ih treba poticati ali jednako tako treba gledati i sve ono što prati proizvodnju biogoriva i kada bi se to bilanciralo zasigurno bi bilo pomaka u plusu. Da zaista je tako da problem postoji potvrđuje i konstatacija predlagatelja da je domaća proizvodnja biogoriva za prijevoz u gospodarskim poteškoćama, da nije konkurentna da zahtjeva puni sustav poticaja i da je u interesu razvoja gospodarstva. Ja ću ovdje ponoviti nešto što sam nekoliko puta kada je bilo govora o biogorivima ovdje spomenula, a to je da još od 2001. godine napravljena ozbiljna visibility studija studija tada o biodizelu i da je šteta što se tada nije naišlo na razumijevanje i zasigurno da bismo danas puno lakše razgovarali. Ta studija je upravo predlagala da se krene sa pilot projektima negdje od 5 tisuća tona proizvodnje biodizela. Paralelno da se krene sa proizvodnjom uljane repice i ponovno želim naglasiti da ni tada a mislim da ni svi planovi sada ne podrazumijevaju objedinjenu akciju. Prije svega Ministarstva poljoprivrede koje se mora potruditi i osigurati sirovinu odnosno poraditi da se u Hrvatskoj proizvede dovoljno sirovina, jer nemojmo zaboraviti da je temelj poljoprivredna proizvodnja. Ovdje Ministarstvo gospodarstva odrađuje svoj segment po pitanju energetike, nažalost tu je i treći segment to je Ministarstvo zaštite okoliša, odnosno graditeljstva i zaštite okoliša i jedino zajedničkim djelovanjem smo mogli već do sada napraviti daleko više i bez zajedničkog djelovanja sigurna sam da nećemo napraviti mnogo više. Naime, samo Ministarstvo poljoprivrede mora uvidjeti da se moraju i da se mogu uključiti nove površine koje nisu usmjerene na proizvodnju hrane već koje bi se mogle usmjeriti u proizvodnju upravo sirovina biogoriva. Hrvatska govori o 250, 300 tisuća sada neobrađenih površina, jednako tako govorimo o gotovo milijun hektara potencijalnih površina koje bi se mogle uz male investicije privesti kulturi gdje bismo mogli proizvoditi upravo sirovinu za bioenergente koji su nam potrebni. Da ne govorim o tome koje su to agrotehničke prednosti ako bismo uveli novu kulturu, da ne govorim o tome da je to novo zapošljavanje poljoprivrede i osigurano tržište. Jer gotovi pogon koji želi proizvoditi bilo koju vrstu biogoriva mora imati ugovor sa potencijalnim proizvođačem sirovina, znači osigurava se i tržište i na taj način zasigurno bismo imali i manje problema u poljoprivredi. Ja sam ovdje govorila o tome koliko imamo potencijalnih površina, ali nemojmo zaboraviti da mi imamo i u sadašnjim, obradivim površinama dovoljno kapaciteta za proizvodnju sirovina za biogoriva. Naša proizvodnja je danas daleko ekstenzivnija nego što je bila 1990. godine, mi danas postižemo prinose koje smo postizali '70.-ih godina prošlog stoljeća. I ja sam neki dan poljoprivrednu emisiju zapljeskala slušajući da ima ipak entuzijasta koji na području, mislim da je to bilo Vukovarsko-srijemske županije proizvedu danas 12 tona kukuruza, 7 tona pšenice, 80 tona šećerne repe po hektaru, a naši prosjeci su 5,7 kukuruza, 4,3 tone tone pšenice, odnosno negdje blizu 50 tona proizvodnja šećerne repe. Znači samo malim zalaganjem, malo više tehnologija, tamo je rečeno kojom tehnologijom su proizvedeni ovi maksimumi moguće je povećati proizvodnju već na postojećim površinama upravo za onoliko koliko nam je potrebno da proizvodimo bio dizel, da proizvodimo bio etanol. A da ne govorim o nus produktima o kojima vrlo često govorimo bilo da se radi o otpadnim materijalima koje danas koristi druga generacija bioenergenata, jer prije svega bazira na celulozi, itd., znači o otpadnim materijalima žetvenim. Tu su svakako naše farme gdje itekako imamo problema, a Ministarstvo zaštite okoliša će imati problema ne uključimo li uprava te farme u sustav proizvodnje goriva, goriva, u sustav proizvodnje bio plina jer na taj način radimo dvostruku korist s jedne strane, sanaciju upravo onoga što čini temeljni problem, jednako tako će se to povezani na nitratnu direktivu, s druge strane dobivamo bio plin koji se može usmjeriti u pozitivnom smjeru proizvodnje bioenergenata. Netko je ovdje spominjao da proizvodnja hrane traži svakako i proizvodnju umjetnih gnojiva i tu su i druge proizvodnje koje zasigurno oslobađaju co2. Međutim, gledajući znanstvene radove u posljednje vrijeme pokazalo se da negdje u odnosu na 100%, 40% se proizvede za ono što je potrebno za proizvodnju ugljičnog-dioksida a da je ona ... bilanca negdje negdje 60%, to su znanstveni radovi prema tome ne moramo se toga bojati. Jednako tako ne moramo se bojati da će prevelika količina hrane otići za energente, pa ja ću vas vratiti u našu prošlost kada smo našu prošlost kada smo za pogon u poljoprivredi trošili više od 30% upravo za konjsku snagu koja itekako trošila znači živežne, odnosno prehrambene artikle, a bilo je uz onu proizvodnju dovoljno prehrane za stanovništvo da li Hrvatske i šire. Prema tome, još jednom želim naglasiti podržavamo ove izmjene, podržavamo sve što ide u pravcu poticaja i proizvodnje svih bioenergenata ali mislimo da akcijski plan mora objediniti ozbiljno sva tri ministarstva, da bez proizvodnje vlastite sirovine, sve je ovo samo prelijevanje nekome drugome u Europi a opet naša poljoprivreda ostat će nezaposlena, mi ćemo i dalje poticati naše poljoprivrednike, oni će kukati kako nemaju tržišta tržišta a ovdje je zaista potencijal koji se može pozitivno koristiti. Stoga voljela bih da malo više na akcijskom planu, da malo veće upravo koordinacije tih ministarstava da smo imali razumijevanja 2001. danas bismo barem imali imali veći postotak bio dizela, kvalitetnije bismo radili na bio etanolu za koje sirovine sigurno imamo jer naša Slavonija može proizvesti dovoljno kukuruza i za potrebe stočarstva i za izvoz, a svakako za bio etanol, da ne govorimo o tome da govorimo kako šećernu repu nećemo moći proizvoditi jer će nam biti ograničene kvote šećera u odnosu na Europu. Evo i ovdje možemo usmjeriti dio ne samo otpadnih nus projekata šećerne repe već direktno šećernu repu u Hrvatska može zadovoljiti svoje potrebe i ovih 10% koliko treba imati do 2020. godine, u transportu zasigurno mnogo više sutra postati izvoznik samo ako se kvalitetno postavi postavi ovaj program. Hvala lijepa. uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Biogoriva su produkt visoke tehnologije koja je u neprestanom razvoju, kao takva biogoriva se razlikuju po nizu svojstava. Glavne prednosti biogoriva su manje zagađivanje okoliša i dugoročno osiguranje energetske sigurnosti, no neka biogoriva pridonose ostvarenju tih ciljeva više nego druga. Stoga su pitanja koja treba postaviti puno kompleksnija koja biogoriva su poželjna a koja ne. Kako usmjeriti vlastitu proizvodnju ona biogoriva koja želimo. Odgovor na takva pitanja ne može biti crno bijeli da ili ne, već zahtijeva dublje poznavanje materije i oslanjanje na znanstveno istraživačke izvore. Znači upravo svijest o tome nagnala je Europsku uniju da izvrši velika sredstva u istraživanjima kako bi saznala koja biogoriva želi proizvoditi i poticati. To znanje ugrađeno je kod zadnjih izmjena i u naše zakonodavstvo. Svakako treba izbjeći pogrešku poistovjećivanja biodizela kao najpoznatijeg biogoriva sa biogorivima općenito. Znači biodizel je najraširenije biogorivo u europi pa zajedno sa bioetanolom koji se najviše koristi u SAD-u i Južnoj Americi, pripada skupini biogoriva prve generacije. Ta se biogoriva najčešće dobivaju iz klasičnih kultura kao što su kukuruz, soja, šećerna repa ili iz ulja kao što je palmino ulje. S druge strane bio goriva druge generacije predstavljaju inovaciju od velike važnosti jer u potpunosti eliminiraju neke od nedostataka prve generacije. Ona se proizvode iz bio mase koja nije iskoristiva u prehrambenoj industriji a često predstavlja otpad. Na primjer otpaci iz drvne i prehrambene industrije čije iskorištavanje dvostruko korisno jer predstavlja uštedu na zbrinjavanju otpada s jedne strane i zaradu u obliku dobivenog bio goriva s druge strane. Postoje i biogoriva treće generacije koja se mogu dobiti iz morskih algi a tehnološki razvoj kreće prema razvoju četvrte generacije biogoriva. Radi se dakle o sektoru od ključne važnosti za budućnost te njegovo razvijanje nužni preduvjet održivog razvoja. Najvažnije prednosti biogoriva su obnovljivost izvora od kojih se dobiva mogućnost domaće proizvodnje, biorazgradivost što znači da ne može uzrokovati ekološke katastrofe kao na primjer nafta. Niske razine emisije sumpora i drugih štetnih stvari, a kod drugih biogoriva znatno su umanjene i emisije ugljičnog-dioksida. Žestoka kritika koja je posljednjih godina usmjerena prema bio dizelu a koja se poziva na to da su emisije ugljičnog-dioksida pri sagorijevanju tog goriva veće nego sagorijevanju klasičnog benzina i dizela, zapravo ne uzima u obzir dvije činjenice. Prvo, da emisija ugljičnog dioksida nije jedino mjerilo prema kojem se neko gorivo označava kao poželjno ili nepoželjno, već treba uzeti u obzir i sve ostale gore nabrojane prednosti. Te drugo, da se biodizelska goriva među sobom bitno razlikuju pa tako postoje neka koja doista emitiraju velike količine ugljičnog dioksida, a postoje i ona kod kojih to nije slučaj. Najnovija saznanja o tome da treba precizno regulirati potpisane proizvodnje i potrošnje biogoriva na takav način da se maksimalno koriste ona biogoriva koja su superiornija i kvalitete ugrađena su u novu regulativu te sa zadnjim izmjenama Zakona o biogoriva ugrađena su i u hrvatsko zakonodavstvo. U zahtjevu održivosti ugrađena su ograničenja koja eliminiraju mogućnost davanja poticaja za ona biogoriva koja ne doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova te su daljnji prioriteti zaštiti određenih vrsta zemljišta jer se radi o zemljištima koja su strateški važnija za ostvarenje cilja održivog razvoja. Člankom 27. biogoriva koja ne ispunjavaju zahtjev održivosti izuzeta su iz obračuna ispunjenja obveze stavljanje biogoriva na tržište. Nadalje, u članku 19. utvrđuje se i cjenovna granica koju biogoriva ne smiju prijeći ukoliko proizvođač želi ostvariti pravo na poticaj. Daljnji uvjeti odnose se na zabranu izvoza biogoriva za koje se ostvaruje poticaj te na poštivanje metodologije proizvodnje biogoriva koja će biti propisana pravilnikom. Propisuje se i obveza reklamiranja biogoriva kako bi se potakla njegova potrošnja. Znači sve odredbe jasno su usmjerene ne samo na poticanje proizvodnje i potrošnje biogoriva već i na to da se ti poticaji usmjere tako da najbolje potiču ostvarivanje strateških ciljeva Republike Hrvatske u tom sektoru. Člankom 8. konkretno stavkom 3. točka 2. propisuje se da će proizvodnja biogoriva iz otpada i ostataka poticati već pod uvjetom da ispunjava uvjet smanjene emisije stakleničkih plinova, a točka 3. određuje da će se biogoriva proizvedena iz otpada, ostataka neprehrambenih, celuloznih i lignoceluloznih sirovina uračunavati dvostruko pri računanju ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište. Radi se dakako o već spomenutim biogorivima druge generacije čiju proizvodnju i upotrebu treba posebno poticati jer se radi o novim tehnologijama čija je primjena dvostruko korisna te predstavlja smjernicu za razvoj energetskog sektora budućnosti. Usklađivanje s najnovijom direktivom Europske unije iz 2009. godine zapravo znači usvajanje najnovijih saznanja iz sektora koji je obilježen stalnim tehnološkim inovacijama i čije reguliranje ovisi o mogućnostima provođenja skupih i opsežnih istraživanja koje Hrvatska samostalno ne bi mogla priuštiti. Uspješan razvoj sektora proizvodnje biogoriva kao i općenito sektora proizvodnje energije iz obnovljivih izvora predstavlja uvjet za svaku državu koja želi osigurati sigurnu energetsku budućnost u uvjetima rastućih globalnih cijena klasičnih energenata te opadajućih zaliha fosilnih goriva. Postavlja se pitanje treba li ili ne poticati proizvodnju i korištenje biogoriva zbog nekih nedostataka koji su svojstveni trenutnoj tehnologiji, znači ignorirati nužnost dugoročnog planiranja u energetskom sektoru. Postoje nedostaci kod nekih vrsta biodizelskih goriva ali takve vrste poteškoća očekivane su u sektorima koji koriste naprednu tehnologiju i teže usporednom ostvarenju više strateških ciljeva. Kakve god kritike bile usmjerene na račun biodizela činjenica jest da je Europska unija zacrtala ambiciozne ciljeve proizvodnje i korištenju biogoriva i da je glavnu ulogu pri ostvarivanju toga cilja preuzeo upravo biodizel u svojim različitim varijantama. Od 2005. do 2009. proizvodnja biodizela u Europskoj uniji se gotovo utrostručila, sa 3 milijuna tona na 9 milijuna tona godišnje što samo potvrđuje da se radi o brzo rastućem sektoru. Hrvatska ima velike potencijale razvoja proizvodnje gotovo svih vrsta biogoriva, a pogotovo treba poticati proizvodnju biogoriva druge generacije koja je komplementarna s drugim hrvatskim industrijama, kao što je drvna industrija što se predloženim izmjenama i dopunama i čini kroz olakšano dobivanje poticaja za proizvodnju te vrste biogoriva. Podržat ću donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Mimica, Slijedi pojedinačna rasprave poštovane zastupnice Nevenke Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa, potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo razlog za izmjene ovog zakona su u prvom redu zato što domaća proizvodnja biogoriva za prijevoz se nalazi u teškoćama, nije konkurentna proizvodnji naravno naftnih derivata i zahtijeva punu primjenu sustava poticanja proizvodnje biogoriva već u ovoj godini. Iako je bilo primjedbi zašto mislim da je dobro dobro da imamo izmjene koje se prilagođavaju evo i ovoj gospodarskoj krizi i omogućuju brže rezultate izlaska iz ekonomske krize. Biogoriva su od posebnog interesa za Europsku uniju, naravno i za Republiku Hrvatsku jer osim doprinosa zaštiti okoliša što je i bio jedan od najvažnijih razloga za poticanje njihovog korištenja njihova proizvodnja doprinosi i diversifikaciji energetskih izvora, ali i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Pod biogorivima, već smo ovdje čuli, podrazumijevaju se i biodizel i bioetanol, ali i ostala tekuća i plinska goriva definirana u Uredbi o kakvoći biogoriva. A sirovine za proizvodnju biodizela su uljana repica, suncokret, soja, palmino ulje, otpadno jestivo ulje, a za proizvodnju bioetanola kukuruz, pšenica i ječam. Prinosi ovih kultura su niski pa u takvim uvjetima proizvodnje znači nema rezervi za proizvodnju kapljevitih biogoriva iz ploda ovih kultura. Republika Hrvatska je postavila cilj za povećanje prinosa i povećanje obradivih površina kako bi se postigao postigao cilj obnovljivih izvora energije u prijevozu do 10% u 2020. godini, znači bez uvoza sirovina tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje. Pod biogorivima druge generacije podrazumijevaju se biogoriva dobivena iz otpada ostataka poljoprivredne proizvodnje neprehrambenih, celuloznih i lignoceluloznih materijala. Iako su tehnologije još u razvoju Republika Hrvatska stvara uvjete za skoru primjenu i ovih goriva. Važno je ovdje istaknuti činjenicu što je istakla i kolegica Petir, da se od ukupne biomase koja se nastaje na polju 40% mora vratiti u tlo, 30% za ishranu životinju, a tek 30% se koristi za proizvodnju biogoriva. Republika Hrvatska raspolaže znatno većim oraničkim površinama nego što ih se sada koristi pa je realno očekivati aktiviranje djelatnih površina kako bi postigli postavljeni cilj pa držim da i ova izmjena sadašnja će omogućiti ,odnosno potaknuti bolje korištenje poljoprivrednih površina. Osim biogoriva iz zrna i biogoriva druge generacije, biogorivo i to biodizel će se sukladno strategiji proizvoditi i iz otpadnog jestivog ulja. Zakonom o biogorivima za prijevoz uređena je dakle djelatnost proizvodnje biogoriva na način da je uređeno pitanje namjenskih naknada za poticanje proizvodnje biogoriva, znači i obveznici, visina naknade, način plaćanja i ostalo. Nadalje je uređen sustav poticanja proizvodnje biogoriva i to način poticanja, visina, vrste biogoriva vrste biogoriva čija proizvodnja se potiče, minimalna i maksimalna poticana količina, način ostvarivanja prava na poticaj itd. Uredbom o kakvoći uređeno je područje proizvodnje biogoriva u smislu da određuje koji proizvodi se smatraju biogorivima, ali i propisuje i granične vrijednosti značajki kakvoće naravno oni koji se stavljaju u promet na domaće tržište. Nadalje, mnogim podzakonskim aktima uređeno je i poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz, posebna naknada za okoliš ako se ne stavlja biogorivo na tržište, postupak za ostvarivanje poticaja za proizvodnju, način i uvjeti primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju, mjere za poticanje korištenja i jedinični iznosi novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva i jedinični iznos naknade za poticanje biogoriva. nedavno smo krajem prošle godine donijeli izmjene zakona ja ću samo podsjetiti na najznačajnije odredbe upravo toga prijedloga, ću spomenuti da je nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište određen. Znači od tih izmjena kao obvezatni, a ne planirani okvirni cilj što držim da je vrlo značajno. Nadalje, uveden je i zahtjev održivosti kao novi pravni institut, a s ciljem zaštite zemljišta važnog za očuvanje biološke raznolikosti, zaštita zemljišta s velikom zalihom ugljika i tresetišta, ali i smanjenje emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisiju koja nastaje korištenjem dizelskog goriva i motornog benzina. i uvjet za isplatu poticaju i priznavanje te energije biogoriva u kvotu za ispunjenje nacionalnog cilja. Stvorene su također pretpostavke za održivi razvoj proizvodnje i korištenja biogoriva ali i pojednostavljen sustav planiranja na način da ne utječe na kvalitetu i provedivost planiranja. uvjetima u slučaju značajnih odstupanja. Očekujem da će provedba rješenja predloženih i prethodnim i ovim izmjenama rezultirati ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja u području prijevoza i to smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanjem sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljenjem potreba potrošača za gorivom, ispunjenjem međunarodnih obveza Republike Hrvatske u smanjivanju emisije stakleničkih plinova i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo i benzin, da će uskladiti i ojačati međusektorsku vezu i koordinaciju aktivnosti između poljoprivrede i šumarstva, zaštita okoliša, industrije, energetike i financiranja. Ali i ovim izmjenama pomoći i domaćim proizvođačima biogoriva kroz poticaje, a vidimo da je to dobar i značajan poticaj i stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Na redu je poštovani zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Da, zakon svakako treba podržati iako je to već treća izmjena u posljednjih godinu i pol dana. Međutim, tu se po običaju postavljaju neka pitanja. Razmotrimo proizvodnju biogoriva u kontekstu strategijskih planova razumije se./... centra kao glavne uprave za znanost Europske komisije koja ima ciljni zadatak ostvariti koje se temelji na malim emisijama ugljičnog dioksida u atmosferu i tako kompetitivno gospodarstvo je u Europskoj uniji i tehnologija, razvoj imaju izuzetno veliku ulogu u tom koherentnom

gdje piše da načini i uvjeti, rok primjene zahtjeva održivosti u proizvodnju i korištenju biogoriva, te metodologiju za izračun smanjenja emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisije koje nastaju korištenjem dizelskog dizelskog goriva i motornog benzina propisuju se pravilnikom koji donosi ministar u suradnji sa ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, ministrom nadležnim za zaštitu prirode, ministrom nadležnim za poljoprivredu i ministrom nadležnim za šumarstvo. Dakle, taj pravilnik trebaju šest ministara ugoditi i načiniti i zatim taj pravilnik treba stupiti na snagu, a naravno da nije niti u začetku, a kamoli da ga se može naći u Narodnim novinama. Drugim riječima, i Zakon o biogorivima za prijevoz i ovaj akcijski plan kako li se zove, samo čas, koje također nije uopće lako naći na webu Ministarstva gospodarstva jer je zatrpan negdje duboko u onom tzv. dubokom webu. Dakle, Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje od 2011. do 2020. godine također se referira na taj pravilnik o održivosti i korištenju. Međutim, sve je to za sada još u sferi dobrih želja i mi zaista nemamo podataka niti iz zakona niti niti iz Nacionalnog akcijskog plana niti iz ovog fantomskog pravilnika, mi nemamo podatke kolika je konačna bilanca vezano uz oslobađanje ugljičnog dioksida u atmosferu. U biti nemamo podataka o tzv. ugljičnom otisku kojeg proizvodnja biogoriva biogoriva oslobađa. Dakle, po običaju mi donosimo akcijske planove, zakone itd. zato da bismo uskladili naše zakonodavstvo sa europskim aquisom ali pravilnici kronično kaskaju i Hrvatskoj će se desiti to da u trenutku kada uđemo u Europsku uniju ćemo morati na brzinu donijeti stotine pa i tisuće raznoraznih pravilnika, od kojih su neki takve kompleksnosti da da ministarstva od pola Vlade, ministri pola Vlade bi trebali na njima sudjelovati, tko će to iskoordinirati, tko će to načiniti, a pogotovo u ovom kontekstu da se Republika Hrvatska još nije niti u začetku ugledala na Europsku Komisiju, koja od svojih institucija kao što su glavna uprava za znanost, ona im naredi da se neka istraživanja moraju provesti, dakle nikakva raspisivanja projekata itd., nego čista prisila, sila, za to ste osposobljeni izvolite to i raditi, načiniti studiju itd. Zbog toga Europska Komisija ima i jednu koherentnu strategiju razvoja do 2020. godine, koja se dakle bazira na gospodarstvu zasnovanom na malim emisijama ugljičnog dioksida u atmosferu, održivim upravljanjem prirodnih resursa, sigurnošću hrane i proizvoda opće potrošnje, nuklearna sigurnost, zatim upravljanje kriznim situacijama, referentni materijali i mjerenja. Koliko štovane kolegice i kolege treba biti jaka tehnologija da bismo mi i povećali učinkovitost ove lijepe želje da proizvodimo biogoriva, i mi na današnjoj razini tehnologijskog i stanja stvari u Republici Hrvatskoj smo u stanju proizvoditi otprilike hiljadu litara biogoriva po jednom hektaru, a zapadne zemlje i daleko više. Sad na stranu ova vječna dilema o kojim se i također vodi rasprava u znanstvenim koliko zapravo uporaba hrane u svrhu proizvodnje energije je uzrokovala lančanim reakcijama povećanje gladi u nerazvijenim zemljama, ali dobro to je sada jedno drugo pitanje, ali i pitanje što se tiče Hrvatske kako uključiti znanost i tehnologiju u ove procese. A mi imamo kroničnu boljku da Ministarstvo znanosti i Ministarstvo gospodarstva loše surađuju, pogotovo na nekim infrastrukturnim projektima iz pregovaračkog poglavlja 1. sloboda kretanja roba, pa primjerice nefunkcioniranje nacionalnog mjeriteljskog instituta prijeti time da se ponovno otvaraju već jednom zatvorena poglavlja, jer su u mjerilima bile zacrtane neke dobre želje i namjere koje se u praksi ne ostvaruju, pa Vlada se ne pridržava svoje vlastite uredbe, npr. već 3 godine. Slično je dakle i sa ovom problematikom o kojem baš trenutno raspravljamo. Supstancijalno pitanje jest da li mi više energije trošimo i da li povećavamo ugljični otisak proizvodnjom biogoriva ili ne? I također, spomenuti poticaj od 4 kune za proizvodnju litre biogoriva, nismo dobili decidirani odgovor da li takva velika razina poticaja je održiva u trenutku kada uđemo u Europsku uniju, ili ćemo navući proizvođače da se počnu baviti ovim poslom, pa da se onda kad se izmjene uvjeti poticanja kao riba na suhom nađu u problemima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I posljednji prijavljeni za raspravu je poštovani zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo poštovane kolegice i kolege su zapravo kroz svoja izlaganja klubova, odnosno pojedinačno izložili i zapravo sve ono što svi mi otprilike o ovoj temi zapravo znamo i možemo izložiti. No u svakom slučaju, evo ono što bih ja htio reći jeste poznato je prije svima nama, a to je da je danas u svijetu uopće dakle prisutna težnja da se zamijene fosilna goriva, i težnja je izražena prvenstveno ka tome da se ide ka najpovoljnijem rješenju obnovljivog izvora energije, a onda je to u svakom slučaju je li bioenergija, odnosno biogorivo prema pokazateljima koje smo i danas mogli čuti od kolegica i kolega. Ona kao dakle tema u svakom slučaju je danas znakovita kao što smo mogli čuti zbog gospodarskog razvoja. Ona se može prvenstveno tumačiti na način da idemo ka dvama osnovnim ciljevima, a to je prvenstveno zaštita okoliša, što je i osnovni smisao i što se danas u svakom slučaju i kroz biogorivo kao proizvodnju biogoriva tumači kao pozitivna nota, ali isto tako i kroz smanjenu emisiju CO2. I danas svjetsko gospodarstvo teži upravo ka ta dva, ostvariti ta dva osnovna cilja. Zapravo ono što može potaknuti gospodarstvo i kod nas, imamo za vidjeti i čuti kao primjere i u drugim dakle zemljama svijeta. To kod nas može potaknuti regionalni razvoj prvenstveno, određene regije naše mogu koristiti iskustva. Kad jedan Brazil može koristiti šećernu tekst je li, Američke Države kukuruz i soju, Europska unija uljanu repicu, šećernu repu, pšenicu itd., zasigurno je da pusta prostranstva koja postoje na području Republike Hrvatske neiskorištena mogu poslužiti u te svrhe, a onda to jasno multiplicira i sve druge vrednote koje proizlaze iz toga u gospodarskom smislu. Neovisno o tome da li ćemo dakle mi prionuti tome u pravom smislu riječi kroz dakle prvenstveno nama sada tehnološki i metodološki poznatu prvu generaciju, a to je tanol, biodizel i bioplin jer druga generacija kod nas nije ni poznata makar je ona zasigurno budućnost. Neki kažu ne baš potpuno prava, neki govore i o algama kao budućnosti jer kao alge rastu 50 do 100 puta brže od ovih tradicionalnih kultura za proizvodnju biogoriva jel'. Međutim, prednost u svakom slučaju jer treba govoriti i o da čovječanstvo živi dakle prvenstveno izvor mu je hrana, a prednost ove druge generacije je u tome što u proizvodnji ne koristi dakle ovo sve što je izvor hrane. U svakom slučaju utjecaj biomase na okoliš ima u svakom slučaju tu pozitivnu notu i u usporedbi sa fosilnim gorivima kojih je danas u svijetu kao prvo sve manje jer su zalihe pri kraju je li i znanost je zapravo već kazala da su ta fosilna goriva, odnosno ona koja dakle i utječu na štetu i na okoliš i dakle emisije CO2. Zasigurno je da se misli o tome da bi ovo trebalo biti, biogorivo bi trebalo biti rješenje. Međutim, i to je pitanje jer ni ona nisu savršena i znanost će zasigurno tu kazati posljednju riječ. svakako, treba govoriti i o tome da razgovaramo i mislimo i o tome da u budućnosti dakle i obnovljive izvore energije koji su poznati konkretno i u Europi, a mogu se koristiti jasno i kod nas. Poznato je da u EU 58% primarne energije koja je dobivena od obnovljivih izvora energije dolazi iz drva. Dakle, tu su Francuska, Švedska, Finska itd. Tek na drugom mjestu je korištenje bioplina. Poznato je negdje oko 3 tisuće dakle A tu je u Europi isto tako i preko 450 odlagališta otpada koja valoriziraju bioplin. U svakom slučaju može biti poticajno i za nas, odnosno iskustveno u ovom smislu jer ove teme o kojima se govori, a to je da je biodizel je li bio samo i samo biodizel. On je u široj javnosti najpoznatiji, ali, jel jasno ne možemo ga opet koristiti bez miješanja s mineralnim. u svakom slučaju svi bismo sigurno bili puno sretniji i zadovoljniji da to zaista kao što je rekla kolegica Čuhnil je na toj razini o kojoj se govori međutim nažalost nije. Na kraju, ono što bih ja htio kazati jeste da smisao smisao ovog prijedloga zakona jeste u biti poticanje domaćeg proizvođača i to direktno, a ne distributera. I to je smisao koji moramo kao takvog prihvatiti, a težnja je u svakom slučaju proširiti dakle zainteresiranost kod proizvođača, ali isto tako i na tržištu. Ne bih se u svakom slučaju složio sa onima koji su ovu temu danas shvatili kao pamflet protiv Vlade jer ovaj Vladin prijedlog u svakom slučaju je poticaj gospodarskom razvoju izlasku iz gospodarske krize, odnosno jedan put ka napretku. Ali, u svakom slučaju bih se složio s tim da ovi izvori, obnovljivi izvori energije trebaju biti strategija pa tako i biogorivo za budućnost. Evo zbog toga ću podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo 2 replike, javili se Zdenko i Zdenka. Najprije Zdenko Franić. Štovani kolega Matković u vašoj raspravi ste govorili o povoljnom utjecaju biogoriva koja će imati ili imaju već u razvijenim ekonomijama na smanjivanje oslobađanja uličnog dioksida u atmosferu. I u ovom zakonu kojeg ćemo nesumnjivo jednoglasno podržati kao i u onom prethodnom zakonu kojeg sada popravljamo kojeg smo također jednoglasno podržali pa i onom zakonu iz 2009. godine koji smo također jednoglasno podržali mi nemamo mehanizme razrađene. Dapače, mi smo uvjetovali jedan izuzetno kompleksan način valoriziranja i metodologije smanjivanja ugljičnih stakleničkih plinova u atmosferu jer čak nekoliko ministara, dakle ministar gospodarstva, zaštite okoliša, prirode, poljoprivrede, šumarstva i prirode, dakle kulture sudjeluju u donošenju tog pravilnika. Pa to je toliko komplicirano da je gotovo neizvedivo. Nas će taj pravilnik ugušiti prije nego što stigne i stupi na snagu. tko živ, tko mrtav. Kolika će biti uopće cijena nafte u odnosu na ovu zacrtanu projekciju koliko koštaju biogoriva danas. Hvala lijepa. I još je replika poštovane zastupnice Zdenke Čuhnil. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Naime, želim samo replicirati kolegi Matkoviću koji je govoreći o obnovljivim izvorima dao prednost bioplinu. Bioplin u ukupnim obnovljivim izvorima ima prednost, prije svega kada se radi oko generacije, odnosno proizvodnje električne energije, o proizvodnji toplinske energije. Međutim, mi se danas upravo usredotočujemo na energente u transportu, a u transportu prije svega je favoriziran i biodizel i bioetanol. Naime, jedna Njemačka favorizira biodizel iako već danas ima visoku proizvodnju bioetanola. Ako krenemo preko oceana i Argentina favorizira normalno normalno ono što ima kao sirovinu, trsku pa onda bioetanol. Brazil koji je nešto više favorizira biodizel jer ima dovoljno ulja, bilo da se radi o sojinom, bilo da se radi o ulju uljane repice. Prema tome moramo razlikovati kažem, odnosno ići u tome ako želimo više usmjeriti u transport gdje itekako ovog časa treba goriva onda zasigurno imamo što raditi u području biodizela i bioetanola, a kad gledamo sa temelja zaštite okoliša onda prije svega moramo sanirati nusprodukt bilo šumarstva bilo poljoprivrede odnosno u poljoprivredi prije svega stočarstva i onda bioplin itekako ima svoje prednosti jer ga možemo proizvesti vrlo lako se proizvodi onda električna energije odnosno višak toplinske energije koji se pri tome proizvede opet se može usmjeriti natrag u poljoprivredu bilo da se radi o staklenicima, bilo da se radi o rashladnim uređajima. Prema tome, imamo što razvijati o čemu razgovarati odnosno u kom pravcu usmjeravati i energetsku proizvodnju odnosno strategiju ali jednako tako i poljoprivrednu strategiju i strateški se prema tome postaviti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boris Matković ima odgovor na repliku. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Ništa posebno, apsolutno mislim podržavam sve ovo što je rekla kolegica Čuhnil, ali možda me niste dobro razumjeli. Ja sam spomenuo bioplin samo kao jednu od kategorija, nisam uopće apostrofirao njega. Možda ste me krivo razumjeli. razumjeli. **Mimica, Neven (SDP)** Dobro. Hvala lijepa. Ovim zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda, a o njoj ćemo glasovati čim se za to steknu uvjeti. Prelazimo